Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно прието решение на Народното събрание от 10 март от 2010 г.,

искането за изслушване е един вид процедурата ад хок, която не е специално уредена в нашия правилник, ръководството на Народното събрание в лицето на заместник председателите с мое участие уточнихме следните процедурни правила за провеждане на това изслушване. В рамките на три минути от името на всяка парламентарна група един представител може да зададе въпрос, като чрез него изрази отношение към конкретна политика в сферата на бюджета и финансите на правителството. След поставянето на въпросите, министърът на финансите Симеон Дянков ще отговори на така поставените въпроси, с което процедурата на изслушване приключва. Поставям на гласуване направеното от мен процедурно предложение, зад което се обединяваме заместник-председателите от всички парламентарни групи.

Уважаеми колеги, с оглед интереса към обсъжданата тема, а именно евентуално наличието или липсата на антикризисни мерки у правителството и конкретните стъпки за преодоляване на кризата, които в крайна сметка касаят джоба и домакинството на всеки български гражданин, предлагам изслушването на финансовия министър,

и да чуят какво конкретно ще предприеме правителството с оглед преодоляване на последиците и ефектите от икономическата и финансовата криза. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко предаване

Уважаеми колеги, правя формално предложение за прегласуване, тъй като очаквам, че някои от присъстващите депутати в залата не са разбрали смисъла на моето предложение (смях в ГЕРБ), а именно въпросите въпросите и отговорите към финансовия министър, които касаят всеки български гражданин, да бъдат излъчени пряко по Българското Предлагам ви да не стигаме до хипотезата, при която ще се налага да разпространяваме стенограми и запис (силен

да могат българите да чуят пряко отговорите на поставените въпроси. (Шум да се концентрираме върху процедурното предложение за прегласуване

Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър! Ще Ви задам три въпроса. въпрос е защо правителството пристъпва към замразяване на заплащането в публичната сфера, без да е представило своята реформа на администрация? Вчера при дискусията на т. 1 това беше един от централните въпроси, което беше поставено от изказващите се, че Вашите действия създават впечатлението на хаотичност, импровизация и реакция, вместо да са част от премислена стратегия за реформиране на администрацията. Вие, господин министър, ако не се лъжа на 22 януари, публично заявихте, че една от седемте реформи, които преследвате, е реформата на администрацията и че до средата на месец февруари ще представите такъв свой проект. Такова нещо досега аз не съм видял. Вторият въпрос е защо предприемате тези стъпки по отношение на заплащането без всякакво съгласуване със синдикатите и работодателите? В дните, когато вие приемате това решение, на масата са поставени 15 предложения на двата синдиката и шестте работодателски организации, които достатъчно отговорно поставят пред вас въпроса, първо, да се създаде един съвет, който да действа към министър-председателя, където да се разгледа целият кръг въпроси, свързани с излизане от кризата. И, разбира се, поставят въпросите за най-тежко засегнатите от нея и техните доходи. Вие в пълно пренебрежение на това, което Ви се предлага, еднолично и без да се оглеждате, да не говорим, че не считате за нужно да държите парламента в течение, вземате Вашето решение. И третият въпрос въпросът за вдигането на осигурителната ставка на здравните осигуровки, което е пряко свързано с доходите – стъпка, която очевидно е абсолютно необмислена, силно противоречива, разделяща и мислещите икономисти, и парламента, включително съм сигурен и вашата парламентарна група, което Вие представяте и вчера като единствено възможната мярка да се намерят тези 350 милиона, за които говорите, като дефицит в бюджета на Здравната каза. Господин министър, не зная чел ли сте Закона за здравното осигуряване. Там Раздел ІІІ третира въпроса как се финансира Касата. И там има разписани процедури за текущо финансиране от бюджета през годината с краткосрочни безлихвени заеми за покриване на текущ недостиг като, разбира се, в края на годината се прави преценка какво е състоянието на финансите, какви са възможностите за балансиране на бюджета в годишен план, вместо да хвърляте цялото общество и всички граждани и фирми в една абсурдна ситуация от 1 април да ги товарите с 2%, да ги заставяте да крият доходи, да не регистрират извършени плащания и в крайна сметка да паднат приходите в бюджета. Господин министър, не знам не чувствате ли, че доверието към Вас е изчерпано и най-добре е да вземете своето решение преди чакате средата на годината. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Пирински. От името на Синята коалиция – господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо председател, дами и господа, господин министър! Първо, призовавам за един много сериозен дебат. Това, което каза господин Пирински, е неправилният тон – много емоции, малко съществени въпроси. (Оживление в КБ.) Това, което трябва да се направи, колеги, е следното. Има дефицит в бюджета над милиард, може би ще стигне милиард и половина след края на февруари. И правителството е в една трудна ситуация. Какво да направи в една такава ситуация? Няколко въпроса. Да бъде направен национален антикризисен щаб, включете представители на всички парламентарни групи, който да прегледа бюджетните разходи и да изреже всичко излишно. Това не е направено. Това спешно трябва да стане преди актуализацията на бюджета. Направете го, господин министър. Иначе има опасност бюджетът да не издържи. На следващо място – не увеличавайте здравната вноска. Защото в условия на икономическа криза това няма да доведе до повече приходи в бюджета. Не увеличавайте здравната вноска. (Оживление в КБ.) Моля БСП за спокойствие! Защото, господин министър, просто не е честно. Частният сектор няма възможност да плати тези пари. Това ще увеличи фалитите. Има опасност да доведе до по-висока безработица. В този критичен момент по-скоро потърсете допълнителни приходи, които могат да бъдат от концесии, могат да бъдат от приватизация. Но не отивайте към увеличение на здравната вноска. Това ще бъде грешка. Вижте, дори Унгария в една много тежка ситуация намали осигуровките, вместо да ги увеличава.

едно указание на НАП, с което хората ги облагат в три-четири качества. Затова трябва да има следния принцип – трябва да има труд, трябва да има възнаграждение и тогава да има облагане. Пропищели са всички малки и средни предприятия. Така че, господин министър, този въпрос също не го подценявайте. Там трябва да се намерят спешни решения. И накрая обобщаваме – защо да няма такъв антикризисен щаб, който да подготви анализ на разходите и орязването на всички излишни разходи сега. Иначе бюджетът няма да издържи. Второ, спрете увеличаването на здравната осигуровка на всяка цена веднага. Трето, оправете това указание на НАП. Ще фалират десетки хиляди фирми, ще се създаде огромна безработица и утре ще бъде късно да бъдат взети конкретни мерки. Това са, господин министър, най-важните въпроси. И това е единствено правилният път. Благодаря ви.

основните критерии, да не кажа самодостатъчен за това дали едно управление е ляво, центристко или дясно, е какъв процент от брутния вътрешен продукт се разпределя през бюджета. Ще припомня, че в продължение на 8-10 години няколко правителства на Република България ограничаваха разпределителната роля на държавата през бюджета на максимум 40%. Чрез Бюджета 2010 ще се разпределят 32,5% с вноската в ЕС и 41,5% без тази вноска. Смущаващо висок процент. На този проблем не се обърна достатъчно внимание при разискванията на бюджета на първо и на второ четене. Не можем да си обясним с този факт тенденцията за увеличаване на разходите на българската държава за януари 2010 г. в сравнение с януари 2009 г. Моят въпрос е има ли увеличаване на разходите, първо, за заплата? Ще рече колко са били разходите на държавата за заплати януари 2009 г. и колко са за януари 2010 г. Ако има увеличение, как бихме могли да си обясним ръста на заплатите с тенденцията за намаляване на приходите с около половин милиард пак в сравнение с януари 2009 г.? Има ли увеличение на общите разходи? Днес има информация, че през м. януари 2010 г. държавата е разходила 112 милиона повече в сравнение с м. януари 2009 г. Как си обяснявате противоречието, между, от една страна, намаляване на приходите, а от друга страна, увеличаване на разходите, ако тези данни са верни? Уважаеми господин министър, не на последно място, бих искал да ни кажете, ако има увеличаване на разходите за заплати, как тази тенденция се връзва с поетия ангажимент за реформа в администрацията, за необходимите съкращения в условия на криза, за които говорихте при приемането на Бюджета за 2010 г.? Разбира се, очаквам днес да обосновете много по-солидно и идеите си за замразяване на заплатите. Моля Ви – и във връзка с един много важен въпрос – как тази мярка се свързва с една категорична препоръка в стратегията на Барозу „Европа 2020” за поощряване на потреблението?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ние от „Атака” разбираме,

каса? Известно е, че всяко увеличаване на подобни фискални тежести, защото това е вид фискална тежест, води до намаляване на събираемостта. Ще гарантирате ли пред Народното събрание, че наистина ще се съберат такива пари?

Можете ли да кажете пред Народното събрание, че на следващи етапи се предвиждат такива, такива и такива мерки, защото, в края на краищата, бюджетът наистина трябва да се пълни. Наистина сме в криза, наистина положението, както казва господин Борисов, „е като че ли на война”. Това са нашите въпроси. Благодаря ви за вниманието. Има ли други народни представители, които желаят да поставят въпроси? Не. Преминаваме към изслушването на министър Дянков. Заповядайте, министър Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Първо, добро утро! Благодаря за възможността да отговоря на тези въпроси. Ще започна с някои общи теми, които излязоха от голяма част от дотук говорещите, след това ще отговоря на някои от конкретните въпроси. Първо ще се спра на темата на заплащането в бюджетните организации, защото това беше темата, която първоначално изникна във вчерашното ви заседание. заседание. Заплащането в бюджетните организации – не само в парламента, но в цялата държавна администрация, разбира се, зависи най-вече от възможностите на бюджета. Бюджет 2010 г. всички го знаете, защото го гласувахме тук, имахме някои дебати по него, него, е бюджет с малко пари, понеже сме в криза. От тази гледна точка единственото, което допълнително трябва да знаем извън Бюджет 2010,

Искам първо да се спра на прогнозите – и нашите, и на други външни анализатори. След това да се върна на темата на заплащането. Знаете, че в конвергентната програма на България, изпратена на

направиха задълбочен анализ и излязоха със сходна цифра – 0,2% икономически растеж на икономиката. Има и трети

От тази гледна точка възможностите на бюджета, особено през първата част на годината, което всъщност е залегнало в Бюджет 2010 г., за който вие гласувахте, вървят по график. С други думи, очакват ни първи шест месеца, трудни за бюджета, втори шест месеца, които ще са малко по-лесни за бюджета, икономиката вече ще излиза от кризата. Оттам нататък може да има и малко повече възможности за допълнителни разходи, но това все още не го знаем. Затова рефренът, който ще повторя няколко пъти днес, придържаме се към гласувания бюджет, правителството се придържа към бюджета, който е гласуван. За всички допълнителни разходи трябва да има и съответен източник на приход.

и ще вървим по план до края на годината. Ако има допълнителни приходи, това ще бъде чак към края на годината, между сега и тогава всеки допълнителен разход трябва да е покрит от нов източник на приходи. Друго не можем да си позволим, защото ще влизаме във все по-големи и по-големи дефицити

акцизите, данъците, намаляване на заплати, замразяване на пенсии – всичко това става в Гърция. Ние няма да стигнем дотам!

нас. Пак се връщам на темата за заплатите и заплащането в администрацията и в бюджетната сфера. То е такова, каквото го позволяват рамките на бюджета. Бюджетът е рестриктивен, с право е рестриктивен. Помните, че когато приемахме Бюджет 2010 г.,

Бюджетът е точно такъв, какъвто трябваше да бъде! Ние го изпълняваме по план на годишна основа. Ще се спра на тази тема след малко. Преди да стигна до бюджета обаче, вече сме в третия месец на тази година и знаем не само какво става в българската икономика,

С няколко изречения искам да опиша последните прогнози какво става в европейската икономика. В последните прогнози – от началото на м. март т.г. – има 7-8 икономики в Европа, които ще имат икономически спад и тази година. Това са Гърция, Румъния, Испания, Унгария, балтийските републики, има съмнения и за Португалия. Седем – осем държави тази година ще са в състояние на икономически спад. Има около 12 държави, в които влиза и България, които сме почти на нула, много малък растеж. В България – 0,3% растеж, но общо взето няма да има спад на годишна основа, но няма да има и голям растеж. Има само 3-4 икономики, Полша и

през втората част на годината. Какво става извън Европа? Съединените щати тръгнаха доста бързо за излизане от кризата в третото и четвъртото тримесечие на миналата година. Последни данни, които всъщност са от вчера, Федералния резерв – Централната банка на Съединените щати, предполагат, че първото и второто тримесечие на тази година в Съединените щати също ще са трудни. А знаете, че пък заради вноса в Съединените щати до голяма степен американската икономика предопределя и състоянието на много други икономики в света, така че единствената част от световната икономика, която в момента, а и от няколко месеца вече се развива добре – от средата на 2009 г., това е Китай и една голяма част от страните от Източна Европа. За Китай прогнозите за растеж за тази година са някъде около 8%, за Виетнам, Тайланд, Корея прогнозите са някъде между 5 и 6%. Източна Азия е единствената част от световната икономика, която сега се развива добре и тя се развива добре, и това е тема, която ще ни върне в България, изцяло за сметка на износ. Ако видите как се развива китайската икономика, икономиката на Тайланд, Корея и т.н., това е изцяло за сметка на износ главно към Япония и към Съединените щати. Ако американската икономика също почва да забуксува – там първите признаци вече са налице, по коментари вчера от Федералния резерв, това означава, че дори и в Източна Азия тази година ще е по-слаба, отколкото са техните прогнози. С всичко това искам да ви дам този кратък световен анализ, който казва: светът започва да излиза от кризата, някои райони, особено Източна Азия, вече са излезли от кризата, но и за тях има опасност, ако японската и американската икономика не се справят тази година, може да има някакво забавяне. За Европа, макар че една част от нея излиза от кризата, това излизане е доста по-бавно, отколкото на нас ни се иска – и в България, и в другите страни. Връщам се на България. Какви са сигналите в България, които поддържат тезата на правителството и на Бюджет 2010 г., че ние от средата на годината ще имаме по-добри икономически показатели? Вчера излязоха първите данни от Евростат за промишлената продукция във всички страни – членки на Европейския съюз, за м. януари дават един плах оптимизъм. Защо казвам „плах оптимизъм”? – Защото за първи път от м. октомври 2008 г. спадът на промишлената продукция е минимален, в смисъл, че е под 1%. За сравнение – преди една година през м. януари спадът беше над 15%,

в следващите месец-два ще излезе на малък плюс. Това го виждаме и по друг начин – преди два дни бяха публикувани данните за износ, също от Евростат, също за всички европейски държави. Те показаха растеж на българския износ за м. януари т.г. също от 13,1%. данните не само за Европа, а са цялостни данни за целия свят. Това е трети пореден месец: ноември, декември, януари, където българският износ бележи малък, но все пак положителен растеж. Това не е ставало от м. август 2008 г., с други думи ноември, декември и януари 2010 г. са първите три месеца от м. август 2008 г. насам, където има някакъв растеж на износа. Това, пак казвам, че са плахи данни, първи сигнали, не е нещо, с което ние можем да се поздравяваме все още, но то показва, че прогнозите за Бюджет 2010 г., прогнозите на правителството са правилни, че икономиката, вдигана от износ главно, ще излезе от кризата към средата на тази година. Това обаче предопределя и определена връзка между икономическото развитие на държавата и приходите. Оттук нататък ще се прехвърля на приходите, а именно – макар че износът помага за запазване и създаване на нови работни места, помага за повече заетост, помага за повече пари в той не помага поне на този етап, а и за още няколко месеца, на приходната част на бюджета, на хазната. Защо е така? Тези, които са се занимавали с бизнес или икономистите сред вас знаят, че българската данъчна система е ориентирана към косвени данъци – акцизи и ДДС, а нашите преки данъци са доста ниски, в смисъл, че са едни от най-ниските в Европа, а може би дори и най-ниските, което показва следното, че ако ние имаме износ, знаете, че при износа всъщност ние не налагаме ДДС, дори обратното хазната връща ДДС, и ако видите данните за м. февруари т.г., за последния месец, ще видите, че всъщност хазната е връщала рекордни суми на ДДС на износителите, защото, както казах, износът се качва.

най-големият в целия Европейски съюз, докато сега балансът се оправя, но като няма внос, съответно няма и ДДС, защото ДДС-то и акцизите се налагат върху внос. И ние в момента – от около месец-два, сме в ситуация, където икономиката започва бавно да излиза от кризата. Ние имаме първите сигнали. Това е благодарение на износа обаче. Вносът продължава да пада и хазната всъщност в този момент страда от това, макар че това е много положително от гледна точка на запазване и създаване на нови работни места. Това става в момента в икономиката плюс едно друго явление, което е нещо, което не трябва да е изненада. Говорили сме го дълго време – какво става с бюджетния дефицит за месеците януари, февруари и март? Още преди няколко месеца аз бях казал, че за да изплатим борчовете на предишното правителство, и да върнем ДДС то до нормално ниво, което не беше, когато ние влязохме на власт, защото ние като влязохме на власт имаше 720 млн. лв. забавено ДДС от предишното правителство, ние сме обещали на българския бизнес по тези два показателя да стигнем до нормални нива. И м. януари, и м. февруари т.г. ние ударно разплащаме и ДДС, и връщаме борчовете на предишното правителство. И бяхме го казали това още в края на миналата година, януари, февруари и март правителството ще влезе в дефицит, за да може тези пари да влязат в икономиката и да може ние да дадем един допълнителен тласък извън износа на развитието на българската икономика. Макар че е вярно това, което се казва от господин Мартин Димитров, а и от някои други анализатори с право, че м. януари имаме голям дефицит. Месец февруари също ще имаме голям дефицит, м. март дефицитът вече ще е по-малък, а от м. април, както съм казал, ние ще излезем на плюс. Това го правим съзнателно. Тук няма никаква нужда от уплаха. Това го правим съзнателно просто за да помогнем на българската икономика още по-бързо да излезе от кризата. От м. март ще видите, че дефицитът или няма да го има, или ще е минимален, а от м. април бюджетът ще мине на плюс. И от м. април нататък ние ще успеем да стигнем до такива нива, които смятаме, че са необходими за стабилността на българската икономика. каже, по-общата част, понеже няколко хора я коментираха. Аз нея ще я завърша, преди да мина по някои конкретни въпроси, с коментара, който е правилен, който е верен и който беше направен от няколко от дотук говорещите, а именно – Бюджет 2010 г. е добър бюджет. Ние си го изпълняваме и той ще бъде изпълнен до края на годината. Това обаче, което в момента е най-важно, е да няма допълнителен натиск върху бюджета за допълнителни разходи. Ако има такъв натиск, ако има нужда, а по време на криза винаги излизат и допълнителни нужди, които са непредвидими, към всеки разход е добре да има и приход в смисъл, че ако някой каже, че на него му трябват още 100 или 200 млн. лв., той трябва да каже и откъде ще дойде този приход. Иначе ние няма да успеем във фискалната си политика, която досега е била най-добрата в Европейския съюз. Ако не успеем във фискалната си политика, това е зле и за цялата икономика, и за цялото общество. По няколко конкретни въпроса, които бяха зададени – първо имаше един коментар, че, видите ли, предишното правителство е успяло да задържи частта на държавата в брутния вътрешен продукт под 40%, а това правителство си позволява, уж че е дясно правителство, но си позволява да мине над 40-те процента. В Бюджет 2010 г. наистина е така – частта, която сме предвидили за държавни разходи, е над 41%. Това обаче е така по време на криза във всяка една държава по света. Ако проверите бюджетите на Германия, Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Япония – всяка страна тази година, проверете бюджетите и ги сравнете с тези от миналата година, тогава ще видите, че частта на държавата е по-голяма, отколкото е била преди по простата причина, че по време на криза приходите падат много бързо, а част от разходите не могат да се съкратят толкова бързо и не е необходимо, защото тогава социално слабите слоеве на населението ще пострадат най-много. на този коментар е лесен – във всяка страна по време на криза, и това е задължение на правителството, правителството трябва да влезе и подпомогне социално слабите. Проверете бюджетите на Германия, Франция, Съединените щати, Япония – във всяка една от тях ще видите, че това е така.

с няколко милиона са по-високи, но това не е защото се увеличават заплатите, а това е, защото, както знаете, като финансов министър в началото на м. октомври м.г. аз бях поръчал на всички министерства да направят планове за това как могат те да оптимизират персонала в своите министерства. Това беше направено от 1 януари т.г. Повечето министерства го направиха от 1 януари 2010 г., но като се оптимизира персоналът всички вие знаете, че по трудовото законодателство се изплащат и определен брой заплати, след като човек напуска работата си.

Един въпрос беше зададен от почти всички – за здравната вноска. Каква е идеята за здравната вноска, защо се увеличава сега, има ли алтернатива? Аз и вчера казах след заседанието на Министерския съвет, че няма алтернатива. Аз го казах в определен смисъл, а смисълът е този, който аз вече изказах няколко пъти, че извън Бюджет 2010 г. за всеки харч, за всеки допълнителен разход трябва да има и ресурс – приход, така че ние не можем да кажем: тук има някакъв проблем, дайте да вложим повече средства в него, но в същото време да нямаме начин ние тези средства отнякъде от друго място да ги вземем. От тази гледна точка, ако има решение, че на Здравната каса й трябва допълнително 300 или 350 млн. лв., за да може бюджетната, а оттам и фискалната стабилност на държавата да е добра, ние трябва да имаме и ресурс от приход. Това е един начин това да стане. Има, разбира се, и други начини. Не само това е единственият начин, но те не са много. И преди да отида просто до една алтернатива искам да ви покажа, че ние сме мислили по темата и че това всъщност е също тема и за дебат при вас в парламента. Нека да отговоря и на един

Това е едната тема. Убеден съм, че това ще е така. Другата тема е по-широката тема и аз се връщам сега на нея – това ли е единствената алтернатива. Във време на криза дали е добре ние да вдигаме здравната вноска от 8 до 10% ? Тук вече мненията се разделят. Но има едно мнение, по което, според мен, ние трябва да бъдем единни за благото на България, а то е, ако има допълнителни харчове, допълнителни разходи, трябва да има и допълнителен приход. Аз смятам, че всички са съгласни с това по време на криза. Оттам нататък въпросът е какво друго може да се направи. няма кой знае колко алтернативи на тази идея. Една алтернатива, която аз мога да си представя и за която всъщност ние сме говорили по нея ще разговаряте и при вас, когато дойде този законопроект в Народното събрание, е да се каже: може би сега е време и заради криза, и заради равноправието на всички граждани в България, да се мисли така че всички хора в България,

на ставката от 8 до 10%, защото пак казвам, че ни трябват около 300 млн. лв. там. Една друга алтернатива, която също е трудна алтернатива, въобще тук всичките алтернативи са трудни

плаща. Увеличаването на здравната вноска от 8 до 10% е трудна мярка, а тя за бизнеса е трудна мярка, аз също не съм горещ привърженик на тази мярка по време на криза, просто ни трябва някакъв друг някакъв друг приход. Ако това вие като народни представители смятате, че ще бъде трудно на бизнеса, а то ще бъде трудно и е непопулярна мярка, тогава откъде от друго място можем да вземем приход? Една алтернатива, предполагам, че вие ще помислите и за други алтернативи, е да се каже: на държавните служители вместо държавата да им плаща, тук става въпрос за всички държавни служители, вместо държавата да им плаща този данък, тези осигуровки, могат те да си ги плащат. Ние сме изчислили там колко пари ще се спестят в бюджета, ако това стане. Сумата общо взето е сходна на тази сума. Това е алтернатива, но също е трудна алтернатива, също е непопулярна по време на криза да се каже, че държавните служители, които досега не са плащали този процент, сега ще си го плащат, но няма кой знае какви други алтернативи. Или ние трябва да кажем, че не можем по време на криза да харчим извън бюджета – това като финансов министър е нещо, на което аз трябва да на което аз трябва да се уповавам и трябва да поддържам, или ако има допълнителни разходи, дайте да видим откъде ще дойдат приходите. Така че тази тема за здравната вноска и въобще за промените, които са необходими там, за последно казвам, е трудна, особено сега по време на криза, но нас ни трябва някакъв източник на приходи. И се надявам, че когато дойде този проектозакон при вас вие с мъдростта си, с опита си ще помислите дали това е най-добрата алтернатива или има и други алтернативи. Имаше и доста други въпроси, които се занимаваха с темата, и с това ще приключа, дали е необходим антикризисен щаб, дали са необходими нови антикризисни мерки. Нови идеи за излизане от кризата и не само за излизане, защото според мен последните данни показват, че България заради износа започва да излиза от кризата, но за мен по-големия въпрос е като излезем от кризата българската икономика готова ли е на нов голям скок, в смисъл дали ще излезем с минимален растеж тази година и следващата, или можем да направим тези реформи, които са необходими и българската икономика и тя да започне да се развива още от средата на тази година, определено през следващата година, с много по-бързи темпове, които ще ни позволят по-добри бюджетни резултати и оттам, разбира се, всички тези политики, които и правителството, и вие като народни представители, искате да направим за доброто на всички българи. Отговорът там е: да, всички допълнителни идеи извън това, което правителството мисли, са добре дошли. Аз съм напълно отворен, така да се каже, за допълнителни идеи, за форуми, на които ние можем да обсъждаме тези идеи с всички, а не само с групата на ГЕРБ, а с всички представители. В групата на ГЕРБ вече сме обсъждали допълнителни мерки и до дни правителството ще излезе нашия

и форуми, които вие предлагате – обръщам се към господин Мартин Димитров, а и към представителя на БСП господин Пирински, аз ги приветствам, защото по време на криза, за излизане особено от кризата, е много важно ние да сме единни по това кои са най-големите приоритети на българската икономика. И пак повтарям, че от развитието на българската икономика разбира се зависи много и как нашето общество като цяло ще се развива, защото ако има по-добри икономически резултати, по-добър икономически растеж, ние ще успеем да направим всички останали политики, които и вие, и ние искаме да направим. Допълнителни идеи – добре дошли! Ние ще представим и нашите идеи до няколко дни и можем да говорим кои от тях съвпадат с вашите, кои други идеи са добри да дойдат. Форумът дали ще се казва „Антикризисен щаб”, според мен това малко вече е демоде, а трябва да мислим вече за подкрепа и устойчив растеж на българския бизнес оттук нататък. Аз тази идея я приветствам. И последно, ще се спра на идеята, която днес не се коментира тук, но вчера, доколкото разбирам, сте я коментирали – на какъв етап е необходимо да се мисли за евентуална корекция на бюджета. И там моето мнение е същото, което беше и защитавах пред вас в края на ноември и началото на декември за корекция на бюджета може да се говори само в средата на тази година, като имаме възможност вече да видим истинското развитие на българската икономика и вече знаем дали тя върви по прогнозите, по които и ние, и външни анализатори са са следвали досега, дали има някои изненади – да се надяваме, че те са положителни изненади, дали има отрицателни изненади. Както казах вчера, доста внезапно Федералният резерв - Централната банка на Съединените щати,

Та ние трябва да сме готови за тези изненади, трябва да имаме тези мерки, да работим заедно по тях, да видим кои са лесно изпълнимите, бързо изпълнимите, кои са трудни и непопулярни, но са важни сега да ги направим. Трябва да работим заедно, приветствам тази идея, но от друга страна, според мен не трябва да прибързваме и да казваме: положението е толкова тежко за първите два месеца, защото ние знаехме, че ще е тежко, казвахме го от доста време. Казвахме, че ще влизаме в дефицити, за да можем да изчистим разплащанията и невърнатото ДДС. Аз смятам, че трябва още няколко месеца да изчакаме – не с допълнителните мерки. Допълнителните мерки трябва да ги мислим сега, затова и аз съм съгласен и готов с вас на дебати и на предложения. Но да изчакаме за бюджета просто да видим още следващите месеци – март, април, май, и на фона на вече 4-5 месеца да кажем дали върви по това, което ние сме предполагали, което и външните анализатори са предполагали, или има някакви изненади. Дай Боже, изненадите да са положителни. Ако не са положителни, тогава всички трябва да запретнем ръкави и да кажем за доброто на България какво можем да направим. А междувременно, и завършвам с това, да не правим допълнителни харчове. Ако има допълнителни харчове, винаги трябва да мислим откъде можем да намерим и допълнителните пари да си ги позволим. За всеки харч, за всеки разход трябва да има и източник на приход. Благодаря.

„ДЕКЛАРАЦИЯ от името на Парламентарната група на Коалиция за България Ситуацията в българското здравеопазване продължава да се влошава и достига критично състояние. Една от причините е неизпълнението на задълженията на Здравната каса своевременно да заплаща на изпълнителите на медицинска помощ, на болниците, на медицинските центрове, на общопрактикуващите лекари.

че правителството на десницата се готви да въведе изцяло платено за болните здравеопазване и прави експерименти на живо, или че управляващите не хаят за здравето на хората. В резерва на Касата има пари. Там отлежават 860 млн. лв., събрани от здравни вноски, а не от личните авоари на управляващите. И вместо тези пари да се използват за здравето и живота на българите сега, в кризата, когато е под въпрос оцеляването ни, вчера правителството арогантно реши да стовари тази тежест повторно върху плещите на пациентите. След като две години плащахме повече, за да се натрупат в резерва бели пари за черни дни, правителството на Бойко Борисов реши да събере тези пари отново чрез вдигане на данъците, при това безпардонно хвърли вината върху протестиращите лекари с надеждата да настрои пациентите и бизнеса срещу лекарите. За пореден път дясното правителство на Бойко Борисов, Волен Сидеров и Иван Костов се държи като безотговорен длъжник, който не си обслужва задълженията, непрекъснато прави опити да ги намали – да намали парите за профилактика, да коригира регулативните стандарти така, че да ощети пациентите и прочее. Това взриви и изкара на протест дори общопрактикуващите лекари – нещо, което не се беше случвало досега в България. Става практика в отговор на всеки протест да се искат пари от потърпевшите. Искате си парите за свършена работа - откажете се от 10 процента. Искате да ви платим за здравни услуги – ще вдигнем данъците ви. Искате да бъдете лекувани – ще плащате допълнително. Няма разлика дали всеки сам на своя лекар, или всички заедно на Здравната каса, важното е да не плаща правителството. Необяснимо, безсмислено и жестоко правителството на Бойко Борисов увеличи драстично осигурителните вноски на най-масовия дребен бизнес: занаятчии, дребни търговци, земеделски производители и естествено на новия си враг – домашните лекари. Потърпевши твърдят, че това увеличение е почти четири пъти. Всичко това в условията на непоносимо задълбочаване на кризата, масова безработица и ръст на социалното напрежение. В тази ситуация Парламентарната група на Коалиция за България настоява за незабавно осигуряване на необходимите средства от резерва на Националната здравноосигурителна каса. Напомняме – тези пари са събрани от хората за здраве, а не за финансовото спокойствие на правителството. Категорично възразяваме срещу решението на правителството за увеличаване на вноските за здраве с 2%. Така бизнесът и гражданите, в условията на тежка криза, допълнително ще спонсорират държавата. В същото време няма никакви гаранции, че тези пари ще отидат за здравеопазване. вчерашното решение на Министерския съвет се вижда, че трансферите от държавния бюджет към този на Касата остават непроменени. Не се променят и вноските за лицата, за които плаща държавата. Но това няма голямо значение - тези средства така или иначе държавата не внася в Касата. Категорично възразяваме срещу множественото облагане на самоосигуряващите се лица, включително на общопрактикуващите лекари, и то за доходи, които те не получават. Настояваме за незабавно решаване проблемите на общопрактикуващите лекари, за да се отстранят причините за стачките, които допълнително излагат на риск живота и здравето на българските граждани. Ако правителството на Бойко Борисов не промени своето крайно дясно и нехуманно отношение към здравеопазването, с пълно основание можем да кажем: това управление е заплаха за здравето и живота на българите.”

Думата има госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на господин Димитър Иванов – директор на дирекция „Държавна администрация” към Министерския съвет. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Моля да се съсредоточим върху гласуването, което върви!